Idem na treću točku za danas predviđenog dnevnog reda - Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 131. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za pomorstvo, promet i veze, a izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Gospodin Dražen Breglec, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Prijedlogom ove odluke koja se temelji dakako na Zakonu o elektroničkim komunikacijama Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije ponovno će postati kompletnom sa sadašnjih 4 člana, što je ujedno i minimum za njeno djelovanje, a dodatnom ovom odlukom imenovanjem tri člana ona će naravno moći i lakše, a isto tako bolje raditi kako je u potpunosti i sukladno zakonom predviđeno. Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama usvojenim sredinom prošle godine, predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a koja je taj prijedlog utvrdila na temelju objavljenog javnog poziva. Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije imenuje se na razdoblje od 5 godina i mogu biti ponovno imenovani. Sukladno navedenog, Vlada je na temelju provedbenog postupka objavljenom u javnom pozivu na sjednici 12. prosinca utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije te je predložila Hrvatskom saboru njihovo imenovanje. Tako se predlaže za članove Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije imenovati gospodina Tonka Oboljena, gospodina Nikolu Popovića i gospodina Božidara Istera. Time će ujedno i biti zadovoljen uvjet iz članka 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama koji govori o tome da najmanje jedan član mora imati iskustvo, odnosno mora imati izobrazbu iz područja elektroničkih komunikacija, iz područja poštanskih usluga, iz područja prava, iz područja ekonomije, dakle najmanje po jedan od tih 7, a drugi kriterij također definiran člankom 8. zakona biti će ispunjen, a to je da najmanje, odnosno da 5 članova mora imati najmanje 5 godina iskustva u elektroničkim komunikacijama, a 2 člana najmanje 5 godina iskustva u području poštanskih djelatnosti. Zahvaljujem. Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.